Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa da ipak čujemo o čemu se radi. Dakle Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva mijenja se kako bi se hrvatsko zakonodavstvo kojim se regulira pružanja usluge zastupanja u području prava industrijskog vlasništva uskladilo sa pravnom stečevinom EU. Zakon je potrebno uskladiti sa važećom direktivom o uslugama na unutarnjem tržištu osobito njezinim člankom 14. Naime prema dosadašnjem zakonskom rješenju jedan od uvjeta za upis u registar ovlaštenih zastupnika bio je da fizička osoba ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na teritoriju RH odnosno da pravna osoba ima sjedište u RH što je suprotno navedenoj odredbi direktive pristupanjem RH RH EU potrebno je osigurati slobodu pružanja usluga zastupništva za pružatelje usluga iz država ugovornica europskog gospodarskog u skladu sa nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova propisano je kako će se promicati uporaba rodno osjetljivog jezika u državnim tijelima i tijelima jedinca lokalne i područne samouprave pa se također u zakonu regulira rodna neutralnost izraza. Hvala lijepo. Dragica (SDP)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Također nemamo prijavljenih pa zaključujem raspravu i o prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. I kolegice i kolege da samo informacija za rad sutra. Počet ćemo u 9,30 sa prijedlogom zakona o izemjeni zakona o sportu pa ćemo onda nastaviti sa točkom 27 konačni prijedlog zakona o provedbi uredbe EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i redom po točkama dnevnog reda kao što je u dnevnom redu. Hvala lijepa.